na iduću točku dnevnoga reda: 3. Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća HINA-e za 2013. godinu; Izvješće je podnijelo Upravno vijeće HINA-e sukladno članku 14. zakona o HINA-i. Prijedlog akta ste primili. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Josip Veber, predsjednik Upravnog vijeća HINA-e. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dakle godinu 2013. za koju kao predsjednik Upravnog vijeća HINA-e Hrvatskom saboru podnosim ovo izvješće u prvom je redu obilježilo restrukturiranje agencije koje je obuhvatilo program zbrinjavanja viška nenovinarskog osoblja te strateško ulaganje u tehnološku obnovu i razvoj. Prije programa zbrinjavanja viška djelatnika i procesa restrukturiranja u HINA-i je dakle 1. siječnja 2013. bilo 152 stalno zaposlena i 4 mirovanja radnog odnosa, što znači ukupno 156 zaposlenih. U HINA-i je danas zaposleno 125 radnika i više nema niti jednog radnika čiji je radni odnos u mirovanju. Dakle u HINA-i ovog trenutka radi 31 radnik manje ili okvirno 20% manje od ranijeg broja. Agencija se time vratila na broj zaposlenih koji jamči održivo poslovanje te uskladila rashode sa prihodima slijedom preporuka državne revizije i sektora proračunskog nadzora Ministarstva financija. Dakle, restrukturiranje u HINA-i je dovršen proces i s ponosom možemo govoriti o rezultatima do kojih se restrukturiranjem došlo posebno kada je riječ o financijskom dijelu provedbe. Za otpremnine je prvobitnim planom bilo obuhvaćeno 28 radnika za čije je otpremnine bilo predviđeno 1,7 milijuna kuna novca iz zajma banke. Za otpremnine je međutim potrošeno samo oko 800 tisuća kuna jer smo neke radnike uspjeli zbrinuti na druga radna mjesta. Prebacivanjem 6 radnika iz HINA-e pod sredstvom Ministarstva kulture na radna mjesta u Hrvatskom državnom arhivu uštedjeli smo oko 300 tisuća kuna za njihove otpremnine i još 300 tisuća kuna na njihovim plaćama do kraja godine. Jedan od rezultata restrukturiranja je i gašenje usluge media monitoringa propalog projekta bivše uprave na kojemu je HINA i to na mjesečnoj razini gubila gotovo 100 tisuća kuna odnosno preciznije oko 1,4 milijuna kuna godišnje. Ukupno je HINA na media monitoring u nekoliko godina koliko je usluga postojala potrošila oko 9,5 milijuna kuna što državnog a što vlastitog novca. Pri tome taj je novac bio namijenjen digitalizaciji bivše Vjesnikove arhive no to se međutim nije učinilo te je digitalizirano svega 3% građe. Vjesnikova arhiva u prvoj je polovici 2013. prebačena u Hrvatski državni arhiv, propisno zbrinuta te je nakon niza godina u kojima je gotovo u potpunosti bila nedostupna javnosti postala jednostavno i brzo dostupna. Naravno najveći učinak restrukturiranja predstavlja smanjenje mase plaća za više od 2 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu odnosno točno 2 milijuna 17 tisuća 958 kuna te smanjenje gubitka za 56,54% unatoč troškovima restrukturiranja. Ukupno ušteda na godišnjoj razini procjenjujemo na 2,6 milijuna kuna. U isto vrijeme pokrenute su brojne investicije u prvom redu u tehnološki razvoj agencije koja je zatečena u vrlo zastarjelom stanju. Tijekom 2013. u te svrhe je potrošeno 440 000 kuna, a ostatak do planiranog iznosa od 700 000 kuna bit će iskorišten tijekom ove godine. među ostalim rezultiralo i nedavno javnosti predstavljenom novom multimedijalnom web stranicom HINA-e koja je razvijena unutar kuće vlastitim snagama i novcem i kojom ćemo se pokušati približiti europskim agencijskim standardima. Nije riječ samo o novom webu nego cjelokupnom redakcijskom sustavu, multimedijalnom i modernom sučelju prilagođenom pametnim telefonima te novom odnosu omjera javnog i komercijalnog sadržaja. Naime, u skladu s europskim pravilima HINA novim webom otvara i jedan dio svojih sadržaja javnosti, a očekuje nas i izmjena zakona kako bismo se u potpunosti uskladili s onim što je praksa drugih europskih agencija. U 2014., iako to nije izravni predmet ovog izvješća, HINA je počela bilježiti i prve pozitivne trendove s tržišta čime je zaustavljen višemjesečni trend pada komercijalnih proizvoda. Stvarni rashodi s druge strane u okviru su planiranih što također predstavlja rezultat restrukturiranja jer smo već za 2014. uspjeli postići uravnotežen financijski plan. Zahvaljujući tome što se dolaskom novog uredništva bilježi kontinuirano povećanje kvalitete, volumena, relevantnosti i brzine vijesti HINA-e što u svakodnevnim kontaktima potvrđuju sami korisnici, na tržištu raste interes za pretplatu na usluge agencije, povećava se količina objavljenih vijesti i fotografija HINA-e u medijima te njihovo oslanjanje na servise HINA-e kao glavnog izvora dnevnih informativnih sadržaja u Hrvatskoj. Dodatni oslonac financiranju i razvoju HINA-e nastoji osigurati i prijavama vlastitih projekata na natječajima EU fondova. HINA danas prihoduje 17,3 milijuna kuna temeljem ugovora o skupnoj pretplati, a 7,2 milijuna kuna zarađuje na tržištu i u ovom trenutku ima nešto manje od 140 korisnika. Započeto je s prepakiravanjem proizvoda, istražuje se tržište, mijenja se cjenik i nude se akcijski proizvodi. Pokušavamo povećati prihode s tržišta. Ubrzali smo emisiju vijesti, obogatili je novinarskim formama, no i dalje nas prate velike teškoće s naplatom od velikih izdavača, problem visokog PDV-a, a najveći problem u ovom trenutku još uvijek predstavlja činjenica da je HINA-i proračunom za 2014. odrezano 5 milijuna kuna, odnosno 23% ukupnog proračuna. Ipak, s obzirom na obećanje i jamstvo Ministarstva kulture vjerujemo da će taj novac biti vraćen agenciji, posebno s obzirom na činjenicu provedenog restrukturiranja i neutraliziranja dugogodišnjih gubitaka. Godinu 2013. HINA je tržišno gledano završila pozitivno, a prikazani gubitak od nešto manje od pola milijuna kuna rezultat je ovrhe temeljem jednog ranije izgubljenog 13-godišnjeg sudskog spora. 2014. prema sadašnjim pokazateljima zasigurno ćemo završiti u plusu. Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu je klub HNS-a i kolega Goran Beus Richembergh. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovane kolegice i kolege. U ime kluba HNS-Liberalnih demokrata odmah na početku svog izlaganja želim istaknuti da ćemo podržati Izvješće o radu Upravnog vijeća HINA-e za 2013. godinu. Naime, konačno su se stekli uvjeti da i u ovom Visokom domu kažemo konačno dobre vijesti iz HINA-e. već godinama pratimo dramu u kojoj se našla HINA i 2012. godine rekao sam ovdje ako sljedeće godine HINA ozbiljno ne pretrpi važne promjene u svojoj organizaciji, funkcionalnosti i menadžmentu, u svome načinu poslovanja, nje više neće biti. Nasreću događa se upravo obrnuto, dakle promjenom uprave, promjenom uredništva odnosno promjenama u redakciji, drugačijim pristupom, odgovornijim odnosom prema javnom novcu, odgovornijim odnosom prema zarađenom novcu kojega je u omjerima sve više u odnosu na dotaciju i u vrlo teškim okolnostima u kojima mediji kao takvi sve manje kupuju agencijske vijesti, HINA uspijeva povećati broj svojih pretplatnika, povećati svoju citiranost, plasman informacija koje proizvodi i materijala koje proizvodi, jer HINA je kao što smo čuli uspostavila i multimedijalni servis, dakle ona više nije samo emiter pisane vijesti nego i video i audio zapisa. Daleko je to od trajne stabilnosti jer HINA još uvijek ovisi o financijskom transferu iz državnog proračuna zbog toga što obavlja jednu vrlo važnu javnu funkciju. I dobro je znati da unatoč projekcijama proračuna koje su bile predstavljene Hrvatskom saboru prošle godine, u kojima se planirao nešto drugačiji model financiranja HINA-e u sljedećim godinama, prije svega 2015., 2016., ipak će se zapravo uspostaviti jedan sigurniji, normalniji financijski okvir u kojemu će moći se nastaviti ovaj proces restrukturiranja, odnosno pretvaranja HINA-e u modernu, brzu, stabilnu, učinkovitu novinsku agenciju. To nije jednostavan posao zbog toga što su prilike na tržištu potpuno promijenjene u posljednjih nekoliko godina. Struktura medija potpuno je promijenjena pa i struktura materijala koji se plasira kroz medije. Danas nažalost prevladavaju informacije koje su površne, koje su nagađanje, koje nisu plod niti razmatranja činjenica, a niti ozbiljnih analiza. Sve manje i manje je u hrvatskim medijima, ali nažalost i u medijima u drugim zemljama takvog tipa novinarstva, ozbiljnog, koncentriranog, utemeljenog na informaciji, činjenici, pa i znanju onih koji na tim informacijama rade. U tome smislu ovi koraci koje je poslovodstvo ali i redakcija HINA-e koje su poduzeli u 2013. godini završili su na kraju i pozitivnim pristupom u financiranju aktivnosti, odnosno u planiranju i u uspostavi održivog poslovnog plana odnosno financijskog plana FINA-e. I kao što ste čuli i kao što se može vidjeti iz ovoga izvješća da nije bilo okončanja sudskog postupka koji je trajao čini mi se 13 godina i koji je dospio na naplatu upravo 2013. godine HINA bi tu godinu završila konačno pozitivno. Nadamo se da će 2015. nastaviti se ovakav pristup radu i da će prije svega ono što je core bussiness HINA-e, a to je proizvodnja vijesti imati još veći veći zamah i u tome smislu ohrabrujemo kao osnivači iz ovoga Doma sve one napore koji kod proračunskih korisnika, odnosno onih koji troše javni novac stvaraju drugačiju klimu iz koje proistječe obveza da se više zaradi, da se više stekne nego što se dobije iz javnih izvora. To nije kažem lagan posao jer informacija bez obzira što još uvijek smatramo jednom od najkvalitetnijih roba i najskupljih roba generalno uzevši, jer prava informacija to i jest osobito u digitaliziranom i poslovnom svijetu. Ona je još uvijek zbog općih gospodarskih prilika i stanja na tržištu nije do te mjere poželjna da bi se platila realnom cijenom. U svakome slučaju tehnološki iskorak koji je napravljen uspostavom multimedijalnoga pogona, uspostavom novog web sučelja Hrvatske izvještajne novinske agencije svjedoči između ostaloga i u ono u što smo mi vjerovali, a to je da sama HINA ima unutar svoje kuće pod svojim krovom vlastite, kvalitetne, ljudske potencijale, znanja i vještine koje joj omogućuju da napravi ovakve iskorake koje bi drugi morali platiti ako nemaju takve resurse skupo i u vrlo teškim procesima. Ja čestitam svima koji rade u HINA-i što su ozbiljnu situaciju s kojom su se suočili prije dvije godine tako i shvatili, što su svi koji su ostali u HINA-i nakon restrukturiranja i zbrinjavanja viška zaposlenih taj posao shvatili kao posao kojemu pripadaju, koji HIN-u shvaćaju domaćinski i koji se prema njenim sredstvima, njenom novcu i našem javnom novcu odnose s pažnjom dobrog gospodara. Dakle, čestitam im što su uspjeli i što pokazuju ovaj pozitivni trend i preokret za kojega se nadam da će jamčiti dugoročnu stabilnost HINA-e. Još jednom ponavljam, Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati u tom smislu pozdravlja napore HINA-e i podržat će ovo Izvješće za 2013. godinu. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Beus u jednom dijelu kao da sam čitala svoj fonogram od prije četiri, Naime, odnosi se na onaj dio gdje govorite o vrijednosti HINA-e i o vrijednosti HINA-e kao agencije ako hoćete i u kulturi i šire u Hrvatskoj. Međutim, spomenuli ste da je HINA proteklih godina proživljavala pravu dramu. Ja ću vas samo podsjetiti da su oni u drami od donošenja proračuna, jer njih naime nema uopće u projekcijama proračuna za 2014. i 2015. godinu i da do 30. rujna što se ima - ima se, tako upravo i piše u ovom izvješću, u projekcijama poslovanja a onda što bude bit će. Dakle, kolega Beus ja sam pozorno pročitala strukturu prihoda HINA-e i ako dobro razumijem brojke, a mislim da me oči ne varaju, onda vrlo jasno ovdje stoji da su pali prihodi od korisnika usluga i na žalost da se HINA nije pozicionirala na tržištu ili nametnula kao netko tko bi imao agencijske vijesti koje netko želi prije svih. Više ću reći naravno u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, nisu mi baš jasni hvalospjevi na račun nove uprave i povećanjem korisnika koji to zapravo nisu, a i pali su prihodi i iskazan je gubitak što je ovdje jasno vidljivo na 32. stranici. Dakle, stvari nisu u HINA-i dobre. Hvala lijepa. Znate ovo izvješće Upravnog vijeća HINA-e nije onaj tip rečenice Ana voli Milovana, pa kad čitate s koje god hoćete strane pročitate isto. Naime, to se može čitati na različite načine pa i tendenciozno. Drama u HINA-i je počela onoga časa kad su joj oko vrata objesili obveze koje njoj ne spadaju. Prije svega taj čuveni projekt medijskoga praćenja, medija monitoringa koji ju je koštao silne nove, gdje joj je obećano čudo neviđeno, brda i doline da bi se digitalizirala Vjesnikova arhiva. To se nije dogodilo, a nametnuta joj je obveza i kroz radnu snagu i kroz preuzimanje arhive koju ona naprosto sama nije mogla izvršiti. Upozoravali smo godinama da arhivskoj građi takvoga tipa nije mjesto u HINA-i i to se konačno sada i razriješilo. Njeno je mjesto tamo gdje pripada sva arhivska građa, a to je dakle Hrvatski državni arhiv i to je dovoljno solidna i organizirana ustanova koja je odmah po prihvaćanju te građe uz zaposlene djelatnike koji su prešli iz HINA-e uspostavila normalan pristup toj građi koji do tada nije bio moguć. Dakle, na neki način riješena su dva problema, odnosno tri. Zbrinuti su oni ljudi koji su na tome radili. S druge strane, građa je učinjena dostupnom i s treće strane HINA-i se smakla jedna obveza koju ona nije mogla sama financirati. Što se tiče samoga gubitka čitajte dalje pa ćete vidjeti zašto je on nastao. Dakle, ja sam ga spomenuo. Radi se o dospijeću naplate po sudskoj presudi za radni spor star 13 godina. Dakle, tri ili četiri uprave su rastezale, otezale i nisu se u stanju bile niti dogovoriti u tom radnom sporu, a to je sada došlo na naplatu. Kad se sudujete 13 godina onda su veće kamate od glavnice. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala

(SDP)** Kolegice i kolege, da se nadovežem. Stvari u HINA-i dugo nisu bile dobre. Ovo izvješće u suštini pokazuje da su stvari sada malo bolje, odnosno da su krenule u malo boljem smjeru. Želim dati pohvalu ovom izvještaju, u opširnosti izvještaja, jer su dosada izvještaji HINA-e ako ste ih vidjeli bili na nekoliko stranica papira. Ovaj put smo dobili zaista opširan, detaljan pregled svega i ja sam na tome zahvalan. Pozitivni pomaci se mogu vidjeti u restrukturiranju i u poslovanju. Ne želim ponavljati što je već kolega Richembergh izgovorio, ja ću izdvojiti kao najbitniji, možda je to moj kriterij koji je malo subjektivan, najbitniji kriterij za bilo koju medijsku kuću u ovom smislu medijsku agenciju je njena relevantnost. A relevantnost HINA-e raste nakon zaista godina stagnacije kada HINA-inih vijesti je bilo vrlo malo u raznim medijima, sada ih ima sve više. I to je, ja ga izdvajam kao pokazatelj da stvari idu u malo boljem smjeru. Naravno, daleko smo od punog potencijala ili onoga što bi svi zaista htjeli za HINA-u. Klub SDP-a podržava ovo izvješće, zahvaljuje se svima u HINA-i koji rade u uvjetima nakon jednog perioda u kojem se dugo nije znalo što će biti sa HINA-om, perioda u kojem su se mnogi bojali da će HINA biti ugašena i nakon perioda u kojem je bilo zaista neuspjelih projekata ali evo da se ne ponavljam tu ću stati. Hvala lijepa. Hvala. U ime kluba HDZ-a kolegica Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, predsjedniče Upravnog vijeća, kolegice i kolege. Prema najavama od Upravnog vijeća HINA-e odnosno u ovom izvješću očekivali smo stabilizacijski, a uz provedbu restrukturiranja i razvojni plan, možemo to tako reći, a potom takvo financijsko Izvješće za 2013. godinu u kojem će nakon što je HINA prošlu godinu završila s 30-ak ljudi manje velikom većinom su otpušteni i ovdje ću odmah ispraviti netočan navod predsjednika Upravnog vijeća, netočno je da je riječ o nenovinarskom kadru. Dakle, to je apsolutno netočno. Mislili smo da ćemo uvelike vidjeti uštede na rashodovnoj strani i ono što je još bitnije povećanje vlastitih prihoda HINA-e ali nažalost izvješće za prošlu godinu nije takvo. Ukupni prihodi su za nešto više od 2% manji nego u godini ranije, a u tome zabrinjava podatak da su vlastiti prihodi HINA-e od prodaje usluga korisnicima, medijima, manji za preko 9% odnosno da su s 9,1 milijun pali na 8,3 milijuna kuna i da su zadnje dvije godine najmanji u povijesti HINA-e. Broj korisnika usluga smanjen je u odnosu na prošle godine za gotovo 2500 što je pad prihoda od korisnika usluga za gotovo 2 milijuna kuna. U strukturi poslovnih rashoda troškovi osoblja koji inače iznose preko 72% smanjeni su za 9,5% ili za 2 milijuna kuna. Ako se dakle vratimo na konstataciju odnosno na istinu da je HINA u prošloj godini otpustila gotovo 30-ak djelatnika, da ih je 4 otišlo u prijevremenu mirovinu s pravom se možemo pitati zašto rashodi po osnovu troškova za osoblje nisu značajno smanjeni? U izvješću vidimo da je HINA za program restrukturiranja ili otpuštanja podigla zajam za otpremnine pa i stoga valja objasniti zašto rashodi, pogotovo po pitanju troškova za osoblje, nisu značajnije pali. U nabrajanju uz izvanredne ostale rashode navode se i rashodi radi okončanja dugogodišnjeg radnog spora s bivšim djelatnikom, što je već ranije bilo spomenuto. Nedostaje podatak koliko je točno koštao radni spor, dakle podsjećam koji inače datira iz 1998. godine, i koji su to ostali rashodi kaznenih postupaka. Radni spor nije kazneni postupak pa bi trebali odgovoriti koji se to kazneni postupci vode ili su se vodili i koliko su koštali u ukupnom iznosu od gotovo 450 milijuna kuna. Na stranici 13. kod navođenja podataka uz pet kategorija svugdje se usporedno navode stanja, odnosno iznosi za 2012. osim kod stavke novac u blagajni. Moje pitanje je zašto? Ta stavka iznosi 1,5 milijuna kuna, kunska protuvrijednost je li toliko bilo i prošle godine? Ako jest, je li novac potrošen ili je još uvijek oročen? Na istoj se stranici navodi da HINA ima dugoročnu obvezu u iznosu od 1,7 milijuna kuna koja se odnosi na kredit koji je podignut kod HPB-a za financiranje plana rada u 2013. godini ili točnije provedeno otpuštanje ili zbrinjavanje radnika. Kredit je odobren uz kamatnu stopu od 5,75 na 5 godina. S obzirom da su prihodi od korisnika usluga manji, što sam već rekla, da je Vlada smanjila svoj dio za skupnu pretplatu za 5 milijuna kuna, što predsjednik Upravnog vijeća vrlo dobro zna, moje je pitanje, kako je HINA vratiti taj kredit? Osim toga, zanima me kako će HINA i tko će umjesto HINA-e vraćati kredit, ako HINA to neće moći? Podsjećam još jednom, nema u projekcijama proračuna uopće sredstava za financiranje HINA-e za što je većina u ovom Domu digla ruke i izglasala takav proračun, a s druge strane sada bi se kleli da HINA treba ostati, mislim da je malo zakašnjelo za takve zakletve. Po gruboj računici zbog 30 zaposlenih manje rashodi su trebali biti barem za približno 4 milijuna kuna manji no nisu i HINA je u gubitku, unatoč najavama kako je bivša uprava loše radila, kako su prihodi bili mali i kako će sada eto sve najednom krenuti bolje. Praktično pitanje, gdje su nove usluge? Jednu je spomenuo predsjednik Upravnog vijeća. Ako se ukinula jedna usluga koja je donosila prihod od nešto više od milijun milijun kuna, dakle govorimo o medija monitoringu, dakle ne govorimo o Vjesnikovoj dokumentaciji koja uzgled budi rečeno, netočno je da je postala dostupna svima preseljenjem u Hrvatski državni arhiv jer naime nedostaje sredstava za digitalizaciju pa ona, eto isto tako nije nikome dostupna, to su činjenice i to je istina, samo da se zna, koji su već koristila pojedina ministarstva i javne institucije, zar prije ukidanja nije bilo potrebno uvesti neku drugu uslugu ili više njih koje će nadomjestiti taj gubitak? Ovako HINA ne može dalje, niti s osnova svoje uprave, a ni po tretmanu kakav ima od resornog ministarstva i Vlade RH. Osim toga zabrinjava smanjenje dopisničke mreže za koju u izvješću se navodi da bi trebala biti prednost agencije na medijskom tržištu, ponovo se postavlja pitanje, iz kojih novaca? Pa možda ima volontera koji će raditi za HINA-u. Moguće, ali vi kad biste imali dopisničku mrežu, kvalitetne ljude, vi ih naime morate platiti. Podsjećam da HINA ne postoji za Vladu i ministarstvo u 2014. i 2015. godini. Na taj način po našem mišljenju izravno je ugrožena neovisnost medijskog servisa i njegov opstanak na tržištu. Osim toga HINA-u je trebalo pripremiti da se ona sama pripremi za potpuno drugačije okolnosti i djelovanja s novim tehnologijama, s novim programima rada, umjesto toga ostavlja se prazan prostor za koji u projekcijama poslovanja stoji kako bi HINA trebala iznaći nove modele financiranja te se spominje neka vrsta pretplate za javne medije poput HRT-a što … ovdje stoji u vašem izvješću, što je notorno nepoznavanje sustava potpora kakve ne poznaje EU. Ja vas molim predsjedniče Upravnog vijeća, uputite se molim vas u sustav potpora da ne bismo s ovakvim izvješćima došli u probleme. Uputite se kako to financira i nemojmo se pozivati na nešto što jednostavno ne možemo ostvariti. To je laž, to nije točno i na taj način HINA se ne može financirati. Sve ovo stavlja se svaki dan na teret novinarima, fotoreporterima koji vrijedno rade u HINA-i. I uvijek smo zagovarali novinarsku struku, međutim u ovakvim okolnostima, možemo se samo pitati dokle, kako i na čemu će ti ljudi raditi. Lakoća odustajanja od jedine hrvatske agencije, od javnog servisa, već svašta možemo reći. Vrludanje u košmaru medijskih zakona, nepostojanje famozne medijske strategije koja stalno lebdi već 3 godine u zraku, financiranje neprofitnih medija izravno iz proračuna bez ikakvih kriterija, nastavak je urušavanja medija na svim razinama. Nismo time zadovoljni. Svojim nečinjenjem, na neki način ovome su doprinijeli i autori ovog izvješća kojeg mi u klubu HDZ-a ne možemo prihvatiti. Hvala lijepa.

Ponovili ste u više navrata da HINA-e nema u proračunima za 2014. i 2015. Međutim radi se da nema pozicije HINA-e u projekcijama proračuna za 2015. i 2016. godinu, o čemu smo razgovarali na odboru i dobili objašnjenje. Postavili smo bili to pitanje. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa kolega Račan. U pravu ste. Ja se ispričavam. Međutim ono što sam rekla, a to je točno, da sredstva koja imaju, dakle prijedlog financijskog plana za 2014. godinu, samo se odnosi na financiranje HINA-e do 30. rujna. Dakle to ću još jednom ponoviti, u pravu ste, dobro da ste me ispravili, zbog medija koji ne znamo da li uopće prate ono što se tiče medija. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice Glavak, vrlo čudno je da mi u ovom Visokom domu raspravljamo na način kako kome paše. Svatko tko se iole razumije u financije zna ako netko dobije poziciju u proračunu da je taj osiguran, što se ono kaže, za ohoho jer onaj tko bi ga htio izbrisati u budućnosti, morat će itekako izlobirati razno razne skupine da ga izbriše. Ovdje govorimo sa hvalospjevima o uspjesima HINA-e u 2013. godini, međutim kad smo raspravljali o proračunu 2014. gdje gdje je predviđene novce samo za 9 mjeseci, u projekcijama za 2015. i 2016. HINA uopće nije predviđena u zemlji u kojoj se grebe na svemoguće i nemoguće načine da bi se smanjila rashodovna strana proračuna uvjerava da će netko osigurati nove milijune za nekoga koga nema u projekcijama za 2015., 2016.čista je iluzija. Pa bolje je pošteno priznati ako netko smatra da HINA Hrvatskoj ne treba, da joj ne treba mjesto, da joj nije mjesto u proračunu i da je treba maknuti i ne ovoliko obasipati sa hvalospjevima oko izvješća za 2013.jer kada čovjek sluša rasprave u ime klubova iz Kukuriku koalicije o radu HINA-e 2013.godinu onda bi očekivao u 2015., 2016.povećanje proračuna, a ne brisanje pozicije na kojoj je HINA bila praktički od osnivanja i uvijek je našla svoje mjesto u državnom proračunu. Isto tako sjetite se kada su se iz ovog ili onog razloga smanjio PDV na pisane medije, molili smo, pisali amandmane da ima isti status HINA, međutim nije bilo razumijevanje a sada nam je valjda svima jasno zašto je to bilo tako. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Sunčana Glavak, odgovor na repliku. Upravo tako kolega Šuker. Dakle ne znam koliko puta smo apelirali, molili, pisali amandmane, razgovarali sa kolegama, govorili na odboru ni dan danas nam nije jasno zašto HINA u koju se ulagalo iz državnog proračuna sredstva nije mogla ući u povlašteni sustav PDV-a nego od 25%. To nije normalno i nitko nije digao glavu od kolega iz vladajućih stranaka i rekao pa ljudi ajmo to riješiti, nije. Jednako tako kolega Šuker, da li je normalno da Vlada koja je smijenila upravno vijeće i bivšu ravnateljicu tom istom upravnom vijeću i toj istoj ravnateljici koju je smijenila daje pozitivno mišljenje i prihvaća njihovo izvješće. Dakle nelogičnosti ima koliko god hoćete. Činjenica je da nema pozicije HINA-e u projekcijama i ja se bojim da će HINA još jednom ću to reći, doživjeti sudbinu Vjesnika. HINA se ne može financirati iz pristojbe kao što se to govorili i nemojte na to nasjedati. Hvala lijepa. Poštovana potpredsjednice i predsjedniče Upravnog vijeća.

Smatramo da se ovo izvješće može interpretirati kroz dvije prizme, a svakoj od njih zajednički nazivnik je kriza koja u Hrvatskoj nažalost ne posustaje tako lako. Učinci gospodarske krize vide se i u općoj estradizacji medija čime se informacije od vitalnog interesa sve teže probijaju građana zbog nedostatka financijskih i drugih kapaciteta, a brojni mediji prisiljeni su smanjiti obujam izvještavanja javnosti sa važnih događanja i uloga javnog servisa poput HINA-e je krucijalna u informiranju građana. U tom smislu Klub zastupnika HSU-a snažno podržava napore uprave HINA-e na čelu sa ravnateljicom da se HINA još snažnije pozicionira kao samostalni javni servis koji djeluje na na načelima neovisnog, nepristranog i profesionalnog agencijskog novinarstva. Prvo iz izvješća koje smo dobili jasno se iščitava da je model restrukturiranja HINA-e jedan od najuzornijih rekli bi jer je postignut rezultat u ovom kratkom vremenu. Po mišljenju našeg kluba zaista je ohrabrujući. Racionalizacija troškova poslovanja koje je rezultiralo drastičnim smanjenjem gubitka u odnosu na 2012.godinu, povećanje prihoda s tržišta i pokretanje novog investicijskog ciklusa, kako je vidljivo iz izvješća, su mjere koje su dale dobre rezultate i predstavljaju model po kojem bi trebalo voditi sve državne tvrtke, agencije i ustanove. Financijska održivost i profesionalno obavljanje svoje djelatnosti su minimalni kriterij uspjeha koje bi se trebali držati svi koji u ovoj zemlji upravljaju javnim novcem. Interes Hrvatske je ujedno interes HSU-a i zato ćemo sa zadovoljstvom podržati ovo izvješće. Drugo, na temelju svega rečenog mi u Klubu zastupnika HSU-a smatramo da je od iznimne važnosti za sve građane Hrvatske zadržavanje modela javnog financiranja institucija od vitalnog interesa za RH, a HINA to zasigurno je. Država mora imati ulogu regulatora i ne smije apsolutno sve prepustiti baš tržištu. Zbog toga smo iznimno zabrinuti i mi dijelom izvješća Upravnog vijeća HINA-e u kojem se govori o neizvjesnom financiranju HINA-e kojeg nema u projekcijama proračuna 2015.i 2016.godine, te ovom prilikom apeliramo na nadležne da ovaj problem riješe ako je moguće što prije. da institucije koje pokazuju dobre rezultate treba na neki način nagraditi da bi bile još uspješnije i da treba prekinuti praksu koja je u Hrvatskoj donijela pregršt loših vijesti da se kvalitetan rad ne prepoznaje nego se sve dobre inicijative guše zbog loših rezultata nekih drugih. Također skrenuli bi pozornost na dio izvješća koji govori o tome da su financijska sredstva za financiranje HINA-e osigurana do 30.rujna 2013.godine na temelju ugovora o skupnoj pretplati sa Ministarstvom kulture i obveza koje je to ministarstvo preuzelo na sebe da će se od toga datuma do konca godine osigurati sredstva za redovno financiranje HINA-e. Vjerujemo da će ministarstvo poštivati potpisano te pozdravljamo sve napore Vlade koji idu u smjeru poštivanja i nagrađivanja rekla bih kulta rada u Hrvatskoj. Predsjedniče upravnog vijeća želimo vama i HINA-i puno uspjeha i naravno još bolje rezultate u 2014. godini. Hvala lijepa. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolegice Ilić, govorili ste o uspješnom restrukturiranju. Pa ja iz ovoga što sam slušao od predsjednika upravnog vijeća samo jedan dio djelatnika viška iz HINA-e je prebačen kod drugog proračunskog korisnika. Znači iz lijevog u desni džep, sve je to u konačnici proračun Republike Hrvatske. Međutim vrlo je interesantno da mi u ovom Visokom domu poprilično benevolentno gledamo na to da će netko osigurati novce nakon 30.9.. Pa tko je dao pravo nekome da novce raspoređuje na drugačiji način od onoga kako je to usvojio ovaj Visoki dom? netko naprosto nema pravo. Jer ako Ministarstvo kulture ima te novce onda ih je u prijedlogu proračuna za 2014. moralo dati onome kome pripadaju. Druga stvar ako pogledate Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti točno ima odgovornost onoga tko ne osigura sredstva za nešto što je zakonom predvidio da mora postojati. jednim zakonskim aktom mi nismo rekli da se nešto nakon 30.9.2014. u HINA-i mijenja. I mi ovdje ovako u ovom Visokom domu tako benevolentno prelazimo preko toga, ministrica je obećala da će dati novce. Pa otkuda? Otkuda njoj ti novci ako sada ministar financija na sve moguće i nemoguće načine grebe da smanji rashodnu stranu proračuna onda znači da je netko krivo išao i prema predsjedniku Vlade i prema ministru financija da na određenim pozicijama mu treba toliko i toliko novaca, onda je to jedna velika neodgovornost. I ne možemo dovesti u pitanja i prijevoz učenika i daleko važnije stvari od možda nekih drugih, svatko ima svoje različite prioritete i tvrditi ovdje da će netko naći novce. Otkuda će ih naći? Morate se javiti. Odgovor na repliku, Marija Ilić. u mojoj raspravi i apelirala na Vladu i naznačila da nam je jako žao u klubu HSU-a što HINA-e nema na pozicijama za 2015. i 2016.. Ajde da vjerujemo da će se sredstva naći. Kažete to je protuzakonito jer nije uneseno u proračune. Ja se slažem s vama ali ako se može iznaći bilo kakva mogućnost da se situacija sanira i da se dovede ajde da kažem u neki red, ja to sigurno a i vi podržavate. Odakle će sredstva doći, ja se nadam da hoće a to ćemo vidjeti. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Samo rebalansom proračuna. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Boris Blažeković. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Ja sam ovo izvješće iščitao slično kao kolega Beus Richembergh, kolega iz koalicije i podržavam izvješće, mislim da ono govori o tome da HINA-a primjer kako se jedno, jedan javni servis, jedna ustanova, jedna institucija, nešto što je u državnom vlasništvu uspješno i na ispravan način oporavlja. samo izvješće govori o težini i količini dubioza nastalih u doba 8 godina vladanja prije dolaska kukuriku koalicije na vlast. Problemi su bili duboki, organizacijski, logistički i upravljanju. Iz HINA-inog izvješća se stvarno točno dočarava da je dolaskom na vlast kukuriku koalicije uočivši izazove u HINA-i o kojima smo više puta govorili i na odboru i na plenarnim sjednicama mijenja se sastav upravnog vijeća, mijenja se uprava, mijenja se uredništvo. Uključen je neophodni proces restrukturiranja, program financijske konsolidacije te program novog To su duboke promjene i za tako nešto svakako je potrebno i vrijeme. HINA je u trenucima prije bila u potpunosti u rasulu i klizila je prema potpunom samouništenju, dugovi su bili sve veći i veći, međuljudski odnosi su bili teško narušeni a uprava nije funkcionirala. Upravno vijeće je bilo krnje neučinkovito i sama osnovna djelatnost pa i ostanak HINA-e time su bili ugroženi. Zbog sličnih, ako ne istih razloga Vjesnik je naprosto morao biti ukinut. Danas je HINA većim dijelom restrukturirana, povećava se opseg osnovne djelatnosti, ima potpuno funkcionalno upravno vijeće, uprava kvalitetno obavlja svoj posao, uredništvo daje sve kvalitetniji servis, financijska konsolidacija je pri kraju, otvaraju se nove perspektive u obliku povećanja pretplatnika te inovativnim pristupom prema suvremenim medijima. I sve to samo u dvije godine. I sve je to napravljeno u redovitoj proceduri u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i u cijelosti transparentno pred očima javnosti i usprkos mnogima. I sada bih nešto htio reći o važnosti HINA-e, na to mislim da je HINA naprosto prevažna. Zahvaljujući i već spomenutom načinu upravljanja u razdoblju vladanja prije dolaska Kukuriku koalicije na vlast medijska scena je postala skoro u cijelosti senzacionalistička, profiterska, tabloidna, žuta, žuta, naprosto loša. Nažalost, zbog potpuno nepromišljenog djelovanja bivših vlasti na svim raz inama izgubili smo kontinuitet profesionalnog rada u većini medija, posebno najvažnijem hrvatskom mediju HRT-u. Novinarstvo je jedna od profesija gdje je naprosto neophodan kontinuitet i prenošenje znanja sa starijih na mlađe generacije u tom poslu. Početkom '90.-ih naprosto su, da kažem jedan grub izraz, smaknute skoro dvije generacije novinara i nastala je praznina koju do dan danas nismo uspjeli u cijelosti kvalitetno popuniti. HRT se jedva i strašno po mom mišljenju loše i sporo oporavlja od tih rupa i pitanje je u kojoj će se mjeri uspjeti zakrpati, no HRT je druga tema. Nešto slično se očito dogodilo i sa HINA-om. Kroz godine sustavno devastirana i svođena je na prirepak tzv. važnih, jakih medija. Svi su mediji u Hrvatskoj osim Hrvatske privatni i svi mediji žive na tom vrlo nesigurnom tržištu, jasno snalaze se kako znaju i umiju u okviru zakona i pozitivnih propisa. Kao i u svakom privatnom poduzetništvu i u izdavačkom medijskom na koncu ili na početku stoji profit. Danas kao što smo svi svjedoci najbolje prolaze, prodaju se katastrofične vijesti te javno traženje krivaca za sve, odnosno za bilo što. Ovdje svakako treba izdvojiti i istaknuti točno u tom kontekstu i pozitivnu ulogu medija koji su uspjeli svojim istraživačkim radom otkriti i rasvijetliti razne nedopuštene radnje i kriminal To je neophodna uloga medija, bez njih bi naprosto bila nemoguća borba protiv društvenih nepravilnosti i kriminala, protiv nedopustivih radnji, javnih odnosno korumpiranih i kriminalnih državnih službenika, rukovodilaca i dužnosnika. Uloga medija je u tome neophodna i nezamjenjiva. No često i nažalost prečesto se razne pojave poslovni ljudi stigmatiziraju i blate bez Unaprijed se donose neistiniti zaključci, neodgovorno se poigrava s ljudskim sudbinama, neargumentirano se blate i prokazuju ispravni ljudi i pozitivni poslovi, a manje nedoumice i lutanja se prikazuju kao katastrofični. I ta je pojava uzela maha u svim medijima na svim razinama. To je neodgovorno i štetno. Prevelika je količina crnila i negativnosti u hrvatskom društvu. To je loše, to je loše za društvo, loše za svakog pojedinca. Neophodan je u javnosti balans između dobra i zla zla i zbog samog mentalnog zdravlja nacije. Netočno je da je u jednoj državi u društvu baš sve loše. I u Hrvatskoj ima sijaset primjera dobrog poslovanja, kvalitetnih i uspješnih ljudi, vrijednih i dobrih pojedinaca, vrhunskih stručnjaka, pozitivnih primjera rada, djelovanja, življenja i važniji su takvi primjeri. I oni nisu eksces, oni su realna konstanta i stvarnost svakog društva pa i hrvatskog. Ali oni i svi mi loše se osjećamo ukoliko iz svih medija stalno iskaču novi i novi primjeri katastrofalnog, katastrofičnog, lošeg svega. Danas ukoliko bilo koga sretnete na cesti i pitate ga ili nju kako je, redoviti odgovor je loše, pa sve strašno, sve je katastrofa. Povod za takve crne stavove i loš osjećaj ljudi, osim surove stvarnosti jest i medijsko izvješćivanje. Da, nije nam dobro, to nam govore razni objektivni pokazatelji, no oni govore i kako je težak put sređivanja države i oporavak, ali ima i mnogo pozitivnih primjera koji bi nam mogli i trebali biti uzor, javni uzor. Zato je neophodno, ne samo za ovu već za sve vlasti, da postoji jedan objektivan medij, jedan objektivan servis koji pruža ozbiljne i relevantne informacije, informacije prikupljene na kvalitetan i provjeren način, informacije koje će svojim potpisom jamčiti istinitost, relevantnost, objektivnost informacije koji će odisati istinskom novinarskom kvalitetom informacije s potpisom HINA-e. To mora biti misija HINA-e i u tome je svi moramo podržati i stalno poticati. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I kolegica Karolina Leaković, izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Evo kolege su naravno u svojim izlaganjima upozoravale na probleme uglavnom dakle koji se odnose na financijsku konstrukciju HINA-e, ali ja bih započela svoje izlaganje svoje izlaganje u kojemu ću podržati naravno ovo Izvješće o radu HINA-e za 2013. godinu osvrtom na to da je i predsjednik Upravnoga vijeća u ovome izvješću zapravo naglasio kako se radi o godini koja se može nazvati tranzicijskom godinom, dakle godinom u kojoj nismo očekivali nekakve nevjerojatno dobre rezultate u poslovanju, ali koja doista nakon godina stagnacije pogotovo onih između 2008. i 2011. pokazuje nekakav koji bi se mogao nazvati pozitivnim. I to je ono što mi se čini da mi kao zastupnice i zastupnici možemo podržati i što nas može na neki način ohrabriti, dakle ne samo nas nego i radnike i radnice HINA-e, novinarke i novinare i sve koji smatraju da Hrvatskoj treba jedan treba jedan javni pouzdani medijski servis, jedna javna izvještajno-novinska agencija poput HINA-e i koji se naravno zalažu da ona bude ne samo financijski održiva, nego itekako produktivna, relevantna i naravno pouzdana te da kao takva zauzme možda ponovno ono mjesto koje je čini mi se ipak na neki način, a pogotovo '90.-ih neopravdano na našem medijskom tržištu izgubila. Jasno je zapravo da se godinama nažalost HINA nalazila u jednoj financijskoj krizi na koju smo evo svi upozoravali, na koju upozoravamo, ali da je dakle bila riječ i o svojevrsnoj kreativnoj krizi ili krizi u upravljanju ili u vođenju i da se pokušavaju naći načini rješavanja te kreativne krize i da mi se čini da smo na najboljem putu da u tom smislu popravimo produktivnost HINA-e. Jer dakle, negdje od ožujka 2013. godine imenovanjem novog glavnog urednika, a stoji u ovom izvješću. Podaci pokazuju, dakle da je produkcija rasla iz mjeseca u mjesec dakle, ne samo da se radi o tome da imamo više izvještaja, onih klasičnih agencijskih ako tako mogu reći nego je zapravo riječ i o tome da su se novinarke i novinari HINA-e, dakle počeli na određeni način okretati i tematskim tekstovima i da je HINA zapravo počela objavljivati sve više tih tih tematskih priloga. A mislim da je to vrlo važno zbog toga što ti prilozi i te informacije mogu onda poslužiti i drugim, dakle novinarkama i novinarima u drugim medijima kako bi imali relevantnu i pouzdanu onu pozadinsku informaciju na kojoj bi onda dalje dalje možda mogli graditi i svoja izvješća. U tom smislu bih dakle željela reći kako smatram da vijesti, fotografija, audio-video produkcija koju dakle HINA-ine novinarke i novinari proizvode. U svakom slučaju trebaju biti javno dostupni. Dakle, bilo to izravno, bilo to putem drugih, dakle neprofitnih medija, pa i za obrazovne i neprofitne organizacije i mislim da je to nešto što svi i sve možemo podržati, podržati, te dakle da HINA može i mora na neki način i biti platforma koja će poslužiti i drugim medijskim profesionalcima kao određena baza podataka, odnosno informacija koje su tako grupirane da se zapravo i druge novinarke i novinari mogu na određeni način njima koristiti. Dakle, naravno da se svi slažemo da standardi izvještavanja i standardi novinarskoga rada uopće, dakle u HINA-i moraju biti kvalitetni, da ona mora biti naravno profesionalna, politički i na bilo koji drugi način, dakle da se mora raditi o nepristranom i neovisnom izvještavanju, te jačanju uloge Iako je produktivnost HINA-inih novinarki i novinara povećana i u 2012. i u 2013. godini naravno da spomenutim restrukturiranjem je na žalost došlo do određenog smanjenja broja radnika radnika i radnica, novinarki i novinara i dugog osoblja u HINA-i ali čini mi se da je to na žalost trend koji je u medijima u Hrvatskoj i u privatnim i u javnima zapažamo već nekoliko godina, dakle da se na žalost sve više novinarki i novinara nalazi izvan ovoga radnoga procesa i to je zapravo trend na koji moram ukazati i kojim se moramo u u Hrvatskoj itekako posvetiti. Dakle, kako to okrenuti. Ono što bih, evo na kraju dakle isto tako ponovila, a čini mi se da je i kolegica Glavak o tome govorila je zapravo činjenica da HINA ima problem sa dopisničkom mrežom, a to i vi gospodine Veber u svojem izvješću naglašavate i na to upozoravate. I naravno da nam je u interesu da se dopisnička mreža HINA-e stabilizira, da se ona i poveća i da bude, dakle uspostavljena na takav način da ravnomjerno pokriva sve dijelove Hrvatske. Dakle, podržavam naravno izvješće Upravnog vijeća HINA-e, ali kažem niti Upravno vijeće vjerojatno od nas očekuje hvalospjeve, niti smo mi ni u kojem smislu dakle ovdje za to zaduženi. Riječ je dakle o jednom trendu koji je pozitivan, nadam se. I nadam se, dakle da će se i restrukturiranje u HINA-i nastaviti, modernizacija HINA-e, te naravno produktivnost u ovom smislu u kojemu sam o tome govorila. Zahvaljujem. Predsjednik Upravnog vijeća HINA-e, gospodin Josip Veber završno izlaganje. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Dakle, zahvaljujem svima koji su podržali Izvješće Upravnog vijeća HINA-e za 2013. godinu. Naglašavam da da je gubitak prošle godine koji je ostvaren u iznosu nepunih pola milijuna kuna u odnosu na pretprošlu godinu kad je bilo preko milijun i pol kuna značajan, značajna razlika. Jel' tako? Brojke možemo secirati na ovaj ili na onaj način. Točno je da se i neke od novinarskih kadrova da je zahvatilo restrukturiranje, međutim se tu radilo o ponudi prijevremene hajmo reći mirovine sa otkupninom, sa otkupom staža kao što je to nekad bilo, nešto slično. godini, u prošloj godini, ali su manji i rashodi, daleko manji. Novac u blagajni tu vam moram odgovoriti u 2012. godini, odnosno u protekloj godini nije prikazan zato što je bio toliko mala svota da je to negdje oko 24000 kuna,

što se tiče samog financiranja HINA-e, HINA idućeg tjedna organizira u Splitu konferenciju europskih novinskih agencija gdje će biti govora o načinima financiranja javnih medija. Dakle, iz izvješća je vidljivo i sam sam naglasio u uvodnom dijelu da je restrukturiranje HINA-e završeno. Sad krećemo dalje, nadamo se u svijetlu budućnost. Vjerujem u novinarsku snagu HINA-e i apeliram na ovaj Visoki dom da podrži njihova nastojanja i nastojanja Upravnog vijeća u uskoj suradnji s upravom i redakcijom da se HINA etablira kao nositelj novinarske struke i novinarstva koje nije senzacionalističko.

Hvala lijepo. Reći u ovom Visokom domu da se problem riješio prijevremenom mirovinom je naprosto smiješno. Ta prijevremena mirovina je sutra rashodovna strana proračuna na poziciji mirovinskog fonda. To je isto u proračunu. Jedan od razloga zašto Hrvatska ima ovakav nesrazmjer između broja umirovljenika i broja zaposlenih je upravo to prijevremeno umirovljenje. Bez obzira na dokupe staža ili bilo što drugo. Prema tome, to je prelijevanje iz šupljeg u prazno. Međutim, gospodine Veber ovo ne ide vas, niste vi tu ni krivi niti kritika ide na vaš račun nego naprosto model za kojega kad nam paše hvalimo kako je super, a istovremeno kad govorimo o problemima mirovinskog fonda, o problemima državnog proračuna, o problemima da taj mirovinski fond ima 18 milijardi veće rashode nego što se prikupi doprinosima onda ne možemo govoriti da rješavamo problem u državnoj službi na način da je netko otišao u prijevremenu mirovinu. Mi smo ga samo prebacili iz jednog novčanika u drugi novčanik, a u konačnici na kraju godine ga gledamo u slici, a to je ona visina deficita državnog proračuna. zato bez obzira koliko možda politički nam u kojem trenutku odgovara da govorimo o tome kako smo riješili nekakav problem prijevremena mirovina i rješavanje broja zaposlenih, viška zaposlenih na takav način, nije nikakvo rješenje. Naprosto nije nikakvo rješenje. Ljudima je dokupljen staž ali oni su otišli u mirovinu i tu će dobivati opet iz državnog proračuna novce. Međutim, meni je žao gospodine Veber što niste više istaknuli ovaj problem koji nastupa nakon 30.09. bez obzira na ovo Izvješće 2013. jer mislim naprosto da svi iz nekakve odgovornosti i iz onoga što je HINA napravila u svim teškim godinama za Hrvatsku naprosto imamo odgovornost i možda bi trebali razmisliti zašto nitko nam sad … /Upadica Zgrebec: Hvala./… Samo jednu rečenicu molim vas, ispričavam se. Nekoliko dana prije isteka 30.09. nije rečeno kako će se ta HINA financirati. niste mi odgovorili na pitanje, a ono je vrlo jednostavno i vrlo je važno. Vi kažete zaposlenici su dobili ponude, dobili su otpremnine. Gospodine Veber HINA je za to uzela kredit. Tko će plaćati taj kredit? HINA nema novaca jel' tako? Proveli ste restrukturiranje na način da ste dio radnika poslali u mirovinu, o čemu je govorio kolega Šuker, dio ste ih premjestili u Državni arhiv, a dio ste im lijepo dali novac. Zar je to smisao restrukturiranja? Vi apelirate na nas da mi shvatimo što je agencija. Mi vrlo dobro znamo što je agencija i svaka ozbiljna zemlja u Europi drži do svoje agencije. Mislite li da držimo i mi? Na vama će biti odgovornost gospodine Weber, vi ste predsjednik Upravnog vijeća. Pogledajte ove brojke, pitajte se što će biti nakon 30. rujna. Mi smo dali podršku HINA-i, oni koji nisu dali i koji su rekli ne, ne treba ih biti u projekcijama proračuna njih pitajte što se događa. Dakle, ovo nisu čestitke i pozdravi, ovo su vrlo ozbiljne stvari i mislim da situacija u HINA-i nije dobra. Zaključujem raspravu. O ovom izvješću ćemo se izjasniti kad se steknu uvjeti.